Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Prve (konstitutivne) sednice Narodne skupštine Republike Srbije u Četrnaestom sazivu.Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika konstatujem da sednici prisustvuje 128 narodnih poslanika. Podsećam vas, da je članom 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine predviđeno da kvorum za rad Narodne skupštine na Prvoj sednici Narodne skupštine postoji, ako je na njoj prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno utvrđeno da je u sali prisutno 174 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine u smislu člana 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine.Obaveštenje o odsutnosti narodnih poslanika. Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici: Radomir Lazović, Ana Ivanović, Siniša Ljepojević, Dragan Stanojević, dr Jovan Janjić i Mitar Kovač.Nastavljamo pretres o Drugoj tački dnevnog reda i dajem reč poslaniku Pavićeviću.Izvolite.Biljana

Poštovani predsedavajući, poštovani građani i građanke Srbije, da je Republika Srbija zaista ono što piše u njenom Ustavu zasnovana na vladavini prava i socijalnoj pravdi, ljudskim i manjinskim pravima i slobodama i pripadnosti evropskim principima i vrednostima, mi bismo zaista danas mogli normalno da diskutujemo o kandidatkinji za predsednicu Narodne skupštine, da pričamo o njenoj biografiji i da pričamo o njenim sposobnostima, da poštuje dostojanstvo ovog doma i čuva reprezentativnu, zakonodavnu i izbornu i kontrolnu funkciju parlamenta. O biografiji se svašta može reći, o sposobnostima za čuvanje dostojanstva parlamenta malo manje, na žalost mi smo imali prilike da vidimo kada je gostovala kandidatkinja ovde kao premijerka, kako je to izgledalo.Pre

VS/MPDakle, to sve od nas zahteva da pogledamo kako je Srbija izgledala i u šta se pretvorila u ovih sedam godina, kako je Ana Brnabić bila premijerka ove zemlje.Ona je juče, ne znam po kom osnovu imala pravo da govori, ali je tvrdila kako nigde ne piše kakva je ova zemlja, da su ovde izbori pokradeni i da ovde nema slobode izbora. Evo da kažem neke da vas uputim na neke izveštaje.Prema nedavno obavljenom izveštaju švedskog Instituta iz GeteborgaWDM, dakle to je skraćenica od varijacija, demokratija, mere, prave indekse demokratije, Srbija je na 107. mestu od 179 zemalja po indeksu liberalne demokratije, najgore na zapadnom Balkanu, već deset godina spada u kategoriju izbornih autokratija, sa autoritarnom stabilizacijom poslednjih tri ili četiri godina. Posebno, eksplicitno piše da se autokratske Vlade Srbije, među njima koriste dezinformacijama, kao svojim oruđem da ostanu na vlasti.Izveštaj „Fridom hausa“ koji je obavljen dan nakon ODIR-a, mi smo delimično slobodna zemlja, tako je od 2019. godine, sada već imamo manje bodova, najgore smo prošli na političkim slobodama, koje se tiču konkretno selektivno i pristrasne primene izbornih zakona, jednako su loše ocene najniže za transparentnost Vlade, posebno u vezi sa projektima kakav je „Ekspo 2027“ ili borbu protiv korupcije. U samom izveštaju ODIR-a, za koji bivša premijerka kaže da ga nismo čitali, piše da je zamagljena granica između države i stranke i da to dokazuju, pa citiram „ slučajevi pritiska na zaposlene u javnom sektoru, zloupotreba javnih resursa i šeme za podsticanje birača“, koji su izazvali zabrinutost u pogledu i sposobnost birača da naprave izbor bez nepotrebnog pritiska.Jasno je da u Srbiji kada mi govorimo o vladavini nekoga, tu pre svega mislimo na Aleksandra Vučića, ne na Anu Brnabić, na žalost, a to dosta zapravo govori o tome da mi nismo baš parlamentarna demokratija.

ovih mreža povezani su ne samo unutar jedne zemlje, autokratije se međusobno podržavaju, u toj strukturi Ana Brnabić ima svoju značajnu ulogu.2/1 10.30Dakle, kada je reč o njenom izboru na mestu premijerke svojevremeno, to je tada bio jedan dobar potez za biznis elitu, za političko-ekonomsku elitu, koja je u suštini posebno pokazala kako će izgledati feudalizam u ovoj zemlji. Nastala je jedna feudalna kasta koja funkcioniše po principu da političari i njihove familije razviju porodične biznise, koji onda, iako su ti biznisi pre toga imali minornu zaradu, odjedanput sklapaju ugovore sa državom u iznosima koji se mere stotinama miliona dinara godišnje. Takav primer je firma „Aseko“, čiji je direktor bio premijerki brat.Ana Brnabić je bila osnivač, član, predsednik Upravnog odbora NALED-a kojem je dodatno otvorila vrata na NALED postane suštinski Vlada umesto Vlade, zastupa poslovne interese, bude član ogromnog broja radnih grupa za pisanje zakona. Mnogi su antiradnički, poput Zakona o radu, a neki su najkoruptivniji koje smo ikada ovde izglasali. Mi smo bili protiv, a vi ste, gospodo, izglasali Zakon o planiranju i izgradnji, kojim se ukida konverzija i naknada za konverziju.Ono čime se Ana Brnabić takođe hvali, nije urađeno. Evo ovih dana čujemo da radni staž za dobar deo zaposlenih, pre svega u IT sektoru, nekadašnjih frilensera, kojima je država obećala da će subvencionisati deo PIO troškova ako se zaposle za stalno, još nije upisan. Dakle, država nije uplatila svoj deo subvencija koje je dogovorila sa radnicima.Kada je reč o bezbednosnim strukturama i vezama sa kriminalom, iako ovu eru, kažem, nećemo zvati po njoj, nego po njenom šefu, ne znači da je ona bila nevažna za propadanje Srbije. Ona nije „oskar“, iako je samoj bilo krivo što možda niko nije pomislio da bi ona to mogla da bude, ali ona ima značajnu odgovornost za nešto drugo. Krađa izbora od 17. decembra 2023. godine sprovedena je kao jedan organizovani kriminalni poduhvat. Nalazi posmatračke misije CRTA-e pokazuju ozbiljne neregularnosti na 13% biračkih mesta na parlamentarnim izborima, na beogradskim čak 21.Ona je direktno odgovorna, jer su u operaciji krađe izbora učestvovali MUP, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, čelnici lokalnih samouprava, stranački aktivisti SNS-a, ali i pripadnici kriminalnih grupa. Svi smo videli snimke kako napadaju nezavisne posmatrače i ona je to samo priznala. Ništa povodom toga nije urađeno. Kao što su svojevremeno i sama premijerka i ministri govorili da sistem nije zakazao nakon dve tragedije u „Ribnikaru“ i selima oko Mladenovca, tako i sada kažu kako je birački spisak najažurnija moguća evidencija u zemlji. Umesto da se obavi neki inspekcijski nadzor, da se kaže – hajde da vidimo zašto je javnost tako duboko zabrinuta, oni napadaju sve one koji na problem ukazuju. To je ponašanje krivca, ako mene pitate, koji pokušava da prikrije svoje nedelo.Krađa izbora se ovog puta ne oslanja samo na kvote sigurnih glasova koje partijski funkcioneri SNS-a, direktori firmi, ali i zaposleni moraju da ispune da bi ostali na svojim funkcijama, odnosno radnim mestima, već se oslanjaju na kriminalni i organizovani poduhvat u vezi sa prekrajanjem biračkog spiska na osnovu manipulacije promenom prebivališta, kupovinom glasova, masovnim i organizovanim dovoženjem birača, posebno u Beogradu. Više no ikada vi ste pokazali ne samo da ste iskrivili uslove za takmičenje, nego da čak ni onda u tim uslovima ne možete da pobedite, nego morate da kršite sopstvene loše zakone koje ste doneli.To što mi govorimo o manipulacijama biračkim spiskom, o tome ko ima prava da bude na njemu, o tome ko nema prava da nosi izvode iz biračkog spiska kada ide u kampanju od vrata do vrata, vi nazivate nacizmom time vređate žrtve nacizma.2/2 GD/CGRelativizujete nacizam, ali to je vama na čast, mešetaranjem sa biračkim spiskom, gde se pasiviziraju neki birači, a to znamo, jer mnogi od njih su došli da glasaju na mesta na kojima su godinama glasali, nisu bili na spisku. Na njihova mesta se upisuju neki drugi. Dakle, to sve zadire u osnovno pitanje demokratije, ko ima prava da odlučuje o određenim političkim pitanjima, koga se to tiče, na koga će se odnositi odluke politike koja će se sprovoditi.Prebivalište je centar životnih aktivnosti i na osnovu njega imamo ličnu kartu i pravo da glasamo na lokalnim izborima. Na mene utiče zagađenje vazduha u Beogradu, loš saobraćaj, cene stanova. Ja ovde živim i ovde je centar mojih životnih aktivnosti. Tako je i bilo kada sam studirala ovde, ali tada nisam imala prebivalište i nisam ovde glasala. Na ljude koji žive u Maloj Krsni ili Višegradu to ne utiče na jedan način. Svi smo mi državljani ove zemlje i treba da glasamo o nacionalnim pitanjima, ali ne o lokalnim. To bi trebalo svima da je očigledno i jasno, ali vi stalno menjate teze i to onda vama nije jasno.Zloupotrebljavate ljude koji jedva sastavljaju kraj sa krajem, koji žive od socijalne pomoći, koje suštinski primoravate da glasaju za vladajuću stranku, jer će im se onda oduzeti socijalna pomoć, na koju po zakonu ima pravo.Vaši ljudi neovlašćeno koriste podatke o korisnicima socijalne pomoći, o penzionerima. Dakle, setimo se da je predsednik poslao pismo penzionerima, gde je PIO fond dao podatke o tome ko prima penziju i da je na osnovu toga poslato jedno pismo. Dakle, znajući da su ti ljudi ranjivi, njih targetirate kao zelenaše. Novac koji dajete za kupovinu glasova mogli ste da date legalno kroz socijalnu pomoć koju nećete da uvećate. Umesto toga, vi usvajate Zakon o socijalnoj karti pomoću kojeg ste skinuli najmanje 44 hiljada ljudi sa novčane socijalne pomoći.Srbija u međuvremenu nema strategiju socijalne zaštite, niti smanjenje siromaštva, podsećam to danas na Međunarodni dan socijalnog rada.Sama bivša premijerka je svojevremeno rekla da su u Srbiji iskorenjeni ekstremni vidovi siromaštva. Toliko je njoj stalo do toga, iako podaci iz 2020. govore da je čak 7% ekstremno siromašnih. Dakle, to je pola miliona ljudi. Nakon toga podatke nemamo, jer je ukinut tim za smanjenje siromaštva.Dakle, koliko je ovoj vlasti stalo do privatnosti koju koristi kao izgovor što nije do sada ažurirala birački spisak jeste što se aktivisti SNS-a šetaju sa tim izvodima u kampanji od vrata do vrata, a kada vas uhvate u krađi, kada vas uhvate u nepoštovanju zakona, vi onda to relativizujete, te kažete – pa, eto, i aktivisti Zeleno-levog fronta rade kampanju od vrata do vrata. Tačno, radimo je i time se ponosimo, ali radimo je sa praznim papirima. Ljudi onda kažu šta mi tu želimo da upišemo, da li žele da ostave svoje podatke, nemamo izvode iz biračkog spiska, ne ucenjujemo ih ničim, jer ni ne možemo ničim da ih ucenimo, a vi možete, jer sva je moć u vašim rukama. Zloupotrebljavate sve sisteme koje ste zauzeli.Inače, kada se desi takvo nasilje koje vi nazivate nasiljem, a zapravo je reakcija na kršenje zakona, bivša premijerka drži konferenciju za medije samo kada to instrumentalizuje rodnu ravnopravnost samo kada je reč o aktivistkinjama SNS-a koje krše zakon, ali se ni u jednom trenutku ne usudi da odbrani možda jedinu dobru stvar koju je njena Vlada uradila, a to je Zakon o usvajanju Zakona o rodnoj ravnopravnosti. Dakle, ona potpuno ćuti i dopušta ismevanje isto i od bivših ministara iz njene Vlade, odnosno još uvek sada u tehničkoj Vladi kada pričamo o problemu femicida.2/3 GD/CGDakle, to što je nekada možda isto delovalo za međunarodnu javnost da je izbor Ane Brnabić jedan dobar PR potez, da će u nedostatku demokratije delovati progresivno da jedna žena i pripadnica LGBT zajednice može da zamaskira manjak demokratije, to se pokazalo kao kao nešto od čega niko nije imao koristi, ni mi žene, ni LGBT zajednica. Ništa niste uradili za ove dve zajednice.Na sve to vi kažete da ne čitamo izveštaje ODIR-a, a vi ne čitate šta tamo piše. Tamo eksplicitno piše da u Radnoj grupi za unapređenje izbornih uslova treba da uključite relevantna organizaciona društva. To niste uradili. Tamo eksplicitno stoji, preporuka 4, da birački spisak mora da se sredi uz učešće opozicionih političkih partija i organizacija civilnog društva. To isto tako niste uradili.Mi smo kao opozicija predložili formiranje Komisije za kontrolu izbora koju bi činili predstavnici vlasti, opozicije i civilnog društva, baš kao što glasi u preporuci 4.Tražili smo, naravno, i pluralizam i ravnomernu zastupljenost u medijima. Tražili smo isto tako i krivičnu i prekršajnu odgovornost za one koji su učestvovali u izbornim manipulacijama i krađi. Ako ste stvarno tako spremni na dijalog, kao što kažete, evo, mi smo jedan predlog izneli. Možete da se upoznate sa njim.Zahvaljujem.

Čuli ste, dame i gospodo narodni poslanici, šta oni kažu o izborima, nepravilnostima i biračkom spisku. Evo da čujete šta opet oni kažu na istu tu temu Nosilac liste "Srbija protiv nasilja" na lokalnim izborima u Beogradu, Dobrica Veselinović, inače šef te partije koja je upravo sada imala nešto da kaže, izjavio je da je bilo dosta priča da će SNS naseliti 100 hiljada ljudi u Beogradu da preokrenu trend da gube Beograd, to je bilo nekih sedam dana pre izbora. Međutim, to su, kako kaže, sve bile laži, da bi se obeshrabrila opozicija. A šta je istina, kaže Veselinović - U odnosu na prošle izbore, birački spisak u Beogradu je za nekih 13 hiljada veći, što on ocenjuje kao neki prirodan trend i dokaz da nema fantomskih birača. To su rekli pre izbora.Ovo što pričaju sada, ovo vam je, dame i gospodo, najobičnije pranje za još jedan ubedljiv poraz koji su doživeli što su potučeni do nogu. I onda nam danas pričaju sve same laži, pri čemu vidite njihove standarde demokratije. Kad oni govore laži i napadaju Anu Brnabić, kažu da ona nema pravo da odgovori, odakle njoj pravo, kako se drznula da dobije reč i da im nešto kaže.Uvek ćemo da govorimo o rezultatima, i svojim i vašim, ali uvek ćemo da odgovaramo na laži, tako da ti vaši uzusi demokratije su nam poznati, ali sa time smo raskrstili, u taj mrak se više ne vraćamo.Kad kažu oni, da se još malo laži podsetimo, ima li u tom izveštaju ODIR-a ODIR-a 40 hiljada fantoma iz Republike Srpske o kojima ste lagali? Nema. Zašto nema? Zato što ste lagali. Ima li u tom izveštaju ODIR-a priče da su izbori pokradeni? Nema. Zašto nema? Jer ste i to slagali. Ima li u tom izveštaju ODIR-a priče da neko ne priznaje u svetu rezultate izbora? Nema ni toga. Zašto? Jer su lažovi ponovo lagali. Ima li u tom izveštaju ODIR-a neka ocena da će da dođe ovde neka međunarodna komisija? Nema ni toga, ni jedne jedine reči, ni slova jednog jedinog. Zašto? Zato što su lažovi radili jedino ono što umeju, a to je da lažu.I za kraj, ako smatrate da je nelegalna Skupština, ako smatrate da je to rezultat neke izborne krađe, a šta ste vi onda, jel ste neki saučesnici u lopovluku? Kako doživljavate sami sebe? Ne samo da ste ušli u sve kancelarije koje ste dobili, ne samo da ste potrčali da se zapljunete za plate, jedino dvoje poslanika iz vaše poslaničke grupe koji nisu iz Beograda juče su se upisali da uzmu pare od putnih troškova, eto to ste vi.

finalne izveštaje, preporuke o tome kako treba unaprediti izborni okvir kako bi se unapredilo stanje demokratije u Republici Srbiji.Sedite poštovana narodna poslanice okružena kolegama narodnim poslanicima koji nikada nisu razmatrali niti jedan izveštaj ODIR-a u 12 godina vršenja vlasti, niti jedan. Niti jednu preporuku nisu implementirali. Nisu bili u stanju, ili nisu želeli, to neka se oni izjasne, da naprave jedinstveni birački spisak, već su naseljavali fantome na taj način što je svaka lokalna samouprava imala sopstveni birački spisak, pa je jedan građanin mogao da glasa na dva, tri, deset ili 15 mesta, pošto to nije bilo moguće proveriti.Mi radimo sa ODIR-om od 2019. godine, zato što nam je stalo do demokratije u Srbiji i institucija u Srbiji. Implementirali smo 54 preporuke. U najnovijem izveštaju, finalnom, imamo manje preporuka nego što smo imali u prethodnom izveštaju, što govori o tome da smo dosta preporuka već implementirali,što je, recimo, ogromna razlika od strane jedne Nemačke, koja je u svom finalnom izveštaju dobila definiciju da ni jednu preporuku nisu implementirali pa su sada dobili duplo više preporuka.Kada vi kažete šta piše u našem izveštaju, da vam kažem šta piše, na primer, u izveštaju za jednu Poljsku preduzeti mere kako bi se obezbedilo jasno razdvajanje između države i partije. Za Poljsku - moglo bi se razmotriti stvaranje centralnog biračkog registra kako bi se olakšale promene u kompilaciji biračkog spiska, ono što je bilo i u vreme vladavine vaših kolega, zato što nismo imali jedinstveni birački spisak.Nemačka treba razmotriti zahtev za blagovremenije objavljivanje izveštaja o finansiranju partija i kampanje.Vidite, takvih preporuka nema kod nas, zato što smo mi to već uradili. Tako da pročitajte i neke druge izveštaje, pa ćete videti onda da ukoliko je tačno to što vi pričate, onda tamo ne da nema reči o demokratiji, nego nema reči o legitimnoj vlasti sa kojom vi trenutno razgovarate, pošto su njihove preporuke mnogo oštrije nego što su preporuke u izveštaju ODIR-a za Srbiju. Hvala

Dobar dan svima. Ovo je moje prvo obraćanje ovde. Želeo bih sve da vas pozdravim.Kao što znate, mi ćemo se ovde boriti dostojanstveno, borićemo se pristojnošću, borićemo se argumentima, borićemo se kredibilno integritetom.Ono što je svima jasno, o čemu govore građani, o čemu govore međunarodne institucije, o čemu govori civilno društvo, o čemu govori opozicija, to je da su izbori u Beogradu pokradeni, to je da vas Beograd ne želi. Beograd vas ne želi zato što ga ne volite. Samo juče dok ste sedeli ovde sa autobusa je otpao točak i teško povredio ženu kod Karađorđevog parka. To govori o tome koliko brinete za ovaj grad.

da donesemo jednu drugu energiju u ovu Skupštinu. Ovde smo da se borimo. Borićemo se i na ulicama. I budite sigurni da ćemo pobediti.

ćete lice da pokažete? Evo vam vaše lice. Jeste li ovo vi? Jel ovo to lice što je reklo 13.000 više ljudi na biračkom spisku, što je neki prirodan odliv, odnosno priliv, i samim tim dokaz da nema fantomskih birača. Sve reče čovek, samo o ovome ni jedne jedine reči. A zašto? Pa, rekao sam malopre, zato što ste lažovi najobičniji. To je prva stvar.Drugo, borićete se na ulicama. Gde je inače mesto uličarima nego na ulici? Samo jedna stvar, ako mislite da ćete onim što ste radili, onim divljanjem pred Starim dvorom, onim divljanjem nad Skupštinom grada da dokažete svoju ljubav prema Beogradu, nema potrebe. Videli su svi tu vašu ljubav, kako ste kidisali na institucije, kako ste uništavali narodnu imovinu, kako ste kidisali na živote drugih ljudi. Jel to dokaz neke ljubavi za Beograd ili za bilo koje mesto u Srbiji? Ne, nije, između ostalog, zato što ste dokazani lažovi, to ste videli sada, ali zato što ste nasilnici najveći na svetu, siledžije kakve ne pamte ni Beograd, ni Srbija.Budite uvereni, kazniće vas čak i oni koji su možda za vas glasali u decembru mesecu. Znate li zbog čega će još da vas kazne? Zato što ste ih lagali, ne što ste lagali nas, mi od vas i ne očekujemo ništa dobro, nego što ste svoje ljude lagali, pričali im, obećavali kule i gradove, a onda ih iz jednog poraza odveli u drugi, pa sa obe noge uskočili u laž, laž najobičniju, pričajući bajke o 40.000 fantoma iz Republike Srpske, trudili se da zavadite sopstveni narod, onda vodili ljude da jurišaju jedni na druge, kukavički pobegli nakon što ste to uradili, pa rekli – a ovi što su privedeni i što su razbijali tamo, mi nemamo pojma ko su ti ljudi, to su neki ubačeni elementi, a vi ih doveli tamo, vi ih pozvali da kidišu na institucije, da gađaju onim kamenicama policiju sa namerom da nekoga ubiju.Za kraj, kazniće vas zbog one bruke i sramote pred Evropskim parlamentom u kom ste vi sedeli pored vaše Viole fon Kramon, pored vašeg Šidera, pored vašeg Picule, pored vašeg Rošelja,

morate da zaslužite da bi vam predsedavajući dao reč. Morate da zaslužite.(Borislav da vam kažem, u svom profesorskom radu ja prvo gledam zadatak, a onda da bi došao student ili đak na uvid mora da zasluži da ga pozovem.

se nastavi.)Poštovani poslanici, pre nego što počne da govori predlagač, uvaženi poslanik Milenko, dozvolite mi samo da Jovanov** Pošto Bora Novaković kaže da neću da govorim, evo sad će da vidi da hoću da govorim. Ajde da vidimo kako neću da govorim.4/2 MT/TĐDakle, kažete da je bila krađa izbora, međutim po ne znam koji put apsolutno ni jedan dokaz za tu krađu niste pružili.

„Srbije protiv nasilja“ uživo u programu. To je dobro da ljudi vide kako izgleda „Srbija protiv nasilja“.Na čoveka od 80 godina nasrće, to je baš ovako pohvalno. Svaka vam čast. Divni ste.

Šta radim loše? Ja ne znam stvarno. Nije mi jasno. Znate šta, morate da razumete, stariji sam čovek, moram da

Dakle, o krađi izbora. Ponovo nismo dobili apsolutno ni jedan dokaz iz prostog razloga što se radi o jednoj notornoj laži koju oni sami znaju da su izmislili. Kao što je Ana Brnabić juče rekla o tome, apsolutno niko na belom svetu ne govori, osim njih samih. Oni sami tu priču vrte u krug u nadi da će bezbroj puta ponovljena laž u jednom trenutku postati istina. Naravno, to se neće desiti.Kao najbolji dokaz koliko lažu je činjenica da su u Beogradu na beogradskim izborima 2022. godine podneli 528 žalbi, na izborima 2023. godine su podneli svega 22 žalbe uz vrlo važnu, vrlo važnu činjenicu da su njihovi kontrolori potpisali sve zapisnike na izborima. Dakle, ljudi koje su oni delegirali da na biračkim mestima kontrolišu izbore potpisali su sve zapisnike i time verifikovali rezultate koji su bili u kutijama. Tako da, to je vrlo jasna stvar da o krađi izbora ne može biti govora, ali oni jednostavno iz te svoje mantre ne mogu da izađu itd.Interesantno je da nam se citiraju brutalne optužbe protiv Republike Srbije od autora Petima Gašija, ali dobro ko radi sa Aljbinom Kurtijem taj citira i Petima Gašija, tako da ne treba tu tražiti neku veliku misteriju. Jednostavno, našli su se u tom društvu i u tom društvu jednostavno moraju da se kreću. Tu traže podršku za svoje tako, kada se govori o kleptokratskim strukturama, bilo bi dobro da nam kolege objasne kako funkcioniše kleptokratija u strukturama nevladinog sektora, kako se prave brojne nevladine organizacije koje kasnije finansira Haki Abazi, kako se stotine i desetine hiljada evra slivaju u te nevladine organizacije itd. To je kleptokratija o kojoj bi posebno valjalo razgovarati, ali biće prilike da i o tome pričamo.Što se tiče predstavljanja CRTA kao nezavisne misije, nezavisne nevladine organizacije, to je zaista zamajavanje građana i uvreda za građane Srbije. Građani Srbije zaista nisu toliko naivni da mogu da poveruju da čovek koji je učestvovao u pravljenju kordona oko predsedništva predsedništva Republike Srbije u kome stoji predsednik Srbije, koji je stajao u kordonu zajedno sa Draganom Đilasom, Mlađanom Đorđevićem i Vukom Jeremićem, sada može da bude nezavisan.Dakle, CRTA je CRTA je jedna nevladina organizacija koja apsolutno podržava sve ono što su oni radili i koja daje pokriće za sve njihove aktivnosti za sve ono što oni smatraju da je važno da se iznese, jer oni valjda imaju tu neku crtu crtu objektivnosti pa kao oni objektivno saopštavaju šta je ono što se dešava. CRTA je objektivna koliko sam i ja objektivan. Dakle, apsolutno neobjektivna.Ja navijam za stranku kojoj pripadam, želim da ona postigne što bolje rezultate, e tako i Raša Nedeljkov navija za listu „Srbija protiv nasilja“ i želi što bolje rezultate i uradiće sve što je u njegovoj moći da do tih rezultata i dođe.E sada dolazimo do ključnog pitanja - zašto oni ne mogu da pobede? Ne mogu da pobede i o tome sam juče govorio pre svega zato što su neradnici, zato što ne razgovaraju sa narodom, zato što žive u svojim balonima, kako se to moderno kaže, gde se kreću u krugu svojih istomišljenika i sa tim istomišljenicima i sa tim istomišljenicima razgovaraju po principu – ja tebi serdare, ti meni vojvodo. Oni preziru građane Srbije koji ne glasaju za njih. Oni preziru građane Srbije koji podržavaju predsednika Vučića i SNS. Oni nikada nisu pokušali da se tim ljudima obrate, da tim ljudima kažu šta je njihova politika, što je doduše i nemoguće, jer politiku i nemaju, imaju samo mržnju prema predsedniku Vučiću i SNS.5/2 DJ/LŽZbog toga jednostavno nisu u stanju da pobede nigde. Oni ne mogu da pobede ni na izborima za kućni savet, a ne negde više. Oni mogu da prave cirkus kao što prave sada, da lupaju u klupe, da demoliraju itd, ali to je najviše od onoga što mogu da pokažu. Evo, vidite, ni to nisu u stanju da rade dovoljno dugo, brzo se umore. Šta ćete kada su lenji.Ljubav prema Beogradu, gospodin Orlić je o tome govorio, najbolje su pokazali time što su demolirali Skupštinu grada. Sada, pazite kako su tu ulagali, demolirali Skupštinu grada Beograda, pa su onda rekli da su to ubačeni elementi, a onda su sutradan rekli – puštajte te ubačene elemente jer više nisu ubačeni elementi, sada su to naši studenti, to su naša deca, puštajte nam decu iz pritvora. Jesu li studenti ili su ubačeni elementi? Neće biti da su jedno i drugo.Prema drugo.Prema tome, svaki put rade isto, svaki put se sapliću na isti kamen, a to kako su sami doprineli našem rezultatu u Beogradu biće prilike kada bude govorio njihov lider da i tu stvar do kraja analiziramo.6/1 11.00-11.10Interesantno je da ih vređa poređenje sa nacističkom politikom, ali onda ne znam zašto tu nacističku politiku sprovode. Ako vas nešto vređa, ako vam se nešto ne sviđa, onda to valjda ne radite, radite nešto sasvim suprotno. Kako može biti uvreda za žrtve nacizma to što ja uporedim njihovu politiku sa nacističkom, a nije uvreda za žrtve nacizma to što oni nacističku politiku ponavljaju?

itd.Šta možemo drugo govoriti nego da je to nacistička politika, jer niko drugi osim nacista tu politiku nije vodio. Nikada. Ne postoji druga politička opcija na kugli zemaljskoj u istoriji do dana današnjeg da je obeležavala vrata političkih neistomišljenika osim nacista. Danas nažalost u Srbiji imamo one koji to rade, vređa ih to poređenje, ali ne nameravaju da odustanu od svojih nacističkih metoda.Još jednu stvar treba da znate. Beograd nije i neće biti zabranjeni grad. Ne možete vi da zabranite bilo kome da u Beograd dođe. Ne možete da zabranite bilo kome da se u Beograd doseli. Ne možete da zabranite bilo kome ko se u Beograd doselio i ko tu ima prebivalište da u Beogradu glasa. Što pre to razumete pre će vam biti lakše da shvatite da isto tako i vi možete da preselite u bilo koji drugi grad u Srbiji i da glasate tamo gde želite da budete.Sa druge strane, vrlo je važno da znate da se među vama nalaze ljudi koji su na ovim izborima glasali u Beogradu, a na prethodnim izborima nisu glasali u Beogradu nego u jednom mestu u unutrašnjosti. kako to može? Jel i vi gajite fantome i fantomske igrače ili ste protiv fantomskih birača ili fantomski birači, kako ih zovete, su dobri ako glasaju za vas, ali onda nisu fantomski birači nego slobodni građani koji iskazuju svoju volju, ali ako ljudi se dosele u Beograd pa glasaju za nas e onda su to fantomi?Prema tome, ulazite u nešto što ste i sami demantovali, ulazite u nešto za šta nemate nijedan jedini argument. I kao što sam rekao, za za 145 hiljada ljudi ste povećali birački spisak kad ste bili na vlasti. Jesu li to sve fantomi? Jel 145 hiljada fantoma bilo potrebno Draganu Đilasu i vašoj koaliciji da dobije izbore u Beogradu? Prema tome, dajte sami se odlučite šta jeste ili nije.I sada dolazimo do onoga što je vaš predlog i to je jako važno i drago mi je što imam priliku o tome da govorim građanima Srbije. Naravno ja ću ovo ponavljati danas ceo dan, jer građani ne smeju da zaborave da ovi koji sada lupaju u klupe nisu bili ni izbliza ovako agresivni u Evropskom parlamentu. Tamo su bili kao male mace. Tamo su pljuvali po svojoj zemlji, tamo su napadali svoju zemlju, tamo su tražili sankcije za svoju zemlju i nisu bili ni nervozni, ni bezobrazni, ni bahati i nepristojni nego su bili pokorni i ponizni kao svaki sluga pred svojim gospodarom.Šta su oni tražili? Dakle, i nemojte da nasednete na laži da su oni tražili da se kažnjava rukovodstvo ove zemlje, ne. Oni su tražili da se umanje fondovi Republici Srbiji namenjeni iz IPA i IPARD fondova. Rukovodstvo ove zemlje ne konkuriše u IPARD fondovima da kupuje traktore, jer to je za naše poljoprivrednike. IPA projekti razvijaju našu zemlju, prekogranična saradnja, itd. To oni traže. To oni traže da se ukine, zato što su ljuti, dragi građani, oni su ljuti na vas zato što ih ne podržavate. Oni traže sankcije za vas zato što niste podržali njihovu politiku.Ali, šta traže takođe? U svom zahtevu gde traže prelaznu Vladu, ponavljam, neće biti ni danas, ni sutra, ni bilo kada, jer nema nikoga u ovoj sali ko će da glasa za6/2 AL/MĆprelaznu Vladu, oni kažu sledeće i sada citiram ekspertske misije Evropske komisije i ad hok misije Evropskog parlamenta čija će istraga izbornih nepravilnosti i davanje preporuka kako da se izađe na predstojeće izbore.Dakle, oni zahtevaju poštovani građani da stranci dođu u Srbiju, da stranci vrše istrage u Srbiji, da stranci na osnovu istrage utvrđuju i sankcije, da stranci u ovoj zemlji vedrije oblače. To je politika koju oni žele i za tu politiku nikada, uveren sam zahvaljujući vama i vašim glasovima, neće dobiti podršku. Zašto? Zato što smo mi slobodarski narod poštovani građani i vi to najbolje znate i zato glasate za slobodarsku politiku, narod koji je odbio memorandum ili ultimatum koji je uputila Austrougarska 1914. godine. U tom ultimatumu kaže da Austrougarska zahteva od Srbije da preduzme sudski postupak protiv saučesnika Sarajevskog atentata koji su na srpskoj teritoriji uz pomoć i uz uputstva austrougarskih organa. I sad molim vas da obratite pažnju, dakle mala Srbija, siromašna Srbija 1914. godine ne dozvoljava velikoj i moćnoj Austrougarskoj da u Srbiji sprovodi istrage i da u Srbiji istražuje ko je i za šta odgovoran.Sa druge strane, vek kasnije imamo političare koji rade potpuno suprotno koji pozivaju strance da dođu u Srbiju da vrše istrage i da kažnjavaju one koji smatraju da treba da se kazne. Ako to nije podanička politika, ako to nije politika koja u ovoj zemlji uskraćuje suverenitet, koja ovoj zemlji uskraćuje nezavisnost, ja onda zaista ne znam šta je.Ono što treba da znaju to je da za tu politiku nikada podršku neće dobiti, ni za ono da smo genocidni narod, ni za to da nam stranci ovde vedre i oblače. Nema podrške za tu politiku. Nikada nećemo usvojiti rezoluciju Marinike Tepić da su da su Srbi genocidni narod. To će ostati njena sramota. To nje ostati njen beleg. To će biti nešto što će ona da nosi celog života kao zapel za ova narod da bude genocidan itd.Nećemo prihvatiti ni zahtev ovih da nam stranci vedre i oblače u Srbiji, jer se naš narod kroz vekove krvavo borio da ima samostalnost i nezavisnost. Naš narod je na slobodnim i demokratskim izborima podržao politiku samostalnosti i nezavisnosti i suverenosti i tu politiku ćemo nastaviti da vodimo i u budućnosti, a oni mogu da lupaju u klupe, da demoliraju Skupštinu grada. Time pokazuju kako se oni zaista bore protiv nasilja.Ne znam kako bi se borili za nasilje ako se ovako bore protiv nasilja, ali to je verovatno onaj oksimoron – ratom za mir, tako i ovo nasiljem protiv nasilja. Ali, drago mi je i jako je važno da građani Srbije imaju priliku ponovo da vide kako izgleda divljanje opozicije, kako izgleda urlanje na čoveka od 80 godina, kako se ponovo poslanik Novaković zaleće, ovog puta ne da bije mene nego čoveka koji može otac da mu bude. To su divne slike koje će ostati ovde u parlamentu i koje će ostati u ličnoj karti svakog od vas. Nikada se od toga oprati nećete, ali to je vama na čast.Na kraju, prelazne Vlade biti neće ni danas, ni sutra, ni bilo kada. To morate što bolje da razumete i to moram da vam ponovim iks puta, da zaboravite na to. Moguće je da Bratislav Gašić nema zadovoljavajuću karmu. Moguće da neki budući ministar takođe neće imati zadovoljavajuću karmu, ko god to bio. Videćemo, možda bude i Bratislav Gašić, da ne prejudiciramo. Dakle, možda budu podzemne vode ili ne znam ni ja šta, ali da vi bez izbora i podrške naroda nećete upravljati nijednim ministarstvom, ni bez portfelja ne možete da dobijete ministarstvo. Kada budete imali mandatara koji će da vas predloži u Vladu i 126 mandata da to izglasate dobićete podršku. Do tada možete da se slikate.6/3 AL/MĆTo, gospođo Marinika, što ste se približili toj klupi gde sede ministri možete tu ovako da pozirate do ujutru, a u tu klupu nećete sesti još dugo. Još dugo Još dugo nećete da sednete tu. Sesti nećete, bar ne kao ministar. Možete da uzurpirate, ali u Vladu, Marinika, nema. Pre će koke iz Morovića da gaje marihuanu nego što ćete vi u Vladu. Tako da, uživajte vi u tome da sedite tu blizu. Tako blizu, a tako daleko. Hvala najlepše.Građani Srbije, nadam se da ste imali prilike da čujete i ono što sam rekao, a i da vidite reakciju onih koji nisu u stanju ovu istinu da saslušaju. Dajem reč Miroslavu Aleksiću.Povreda Poslovnika, ali da svi poslanici odu na svoja mesta.Znači, i da počnu da se ponašaju pristojnije.7/1 Gospodine predsedavajući, član 27. ovog Poslovnika kaže da ste vi dužni da se starate o primeni ovog Poslovnika. Dakle, tu takođe kaže u Poslovniku da kad neko ukazuje na povredu Poslovnika, dobija reč pre onoga ko je na redu. E sada, da ste mi dali da ukažem na povredu Poslovnika, ničega ovoga ne bi bilo, niti bi mi bili u nekakvoj situaciji, niti ovi ljudi iz policije da izlaze ovde, niti bi šta bolelo, to ne boli ništa. A ja sam samo hteo da vam ukažem najnormalnije na jednu anomaliju, odnosno povredu Poslovnika koja traje u kontinuitetu već dva dana i reći ću vam. Član 89, a u vezi sa članom Zakona o Narodnoj skupštini član 39, gde kaže da narodni poslanik ne može istovremeno da obavlja drugu javnu funkciju ili profesionalnu delatnost nespojivu sa poslaničkom funkcijom.Vi ovde, predsedavajući, drugi dan za redom imate ministre Anu Brnabić, Ivicu Dačića, Nikolu Selakovića, Miloša Vučevića, oni mora da odluče jesu li poslanici ili ministri. Ako su podneli ostavke na ministarske funkcije, mogu biti poslanici. Ako nisu, onda ih izbacite odavde, nemoj da sede ovde, onda ne mogu da budu poslanici. Nespojiva je funkcija narodnog poslanika i ministra u izvršnoj vlasti. Tako da vas molim da postupite u skladu sa zakonom, Ustavom i ovim Poslovnikom.Samo sam to hteo da kažem. Nadam se da nije bolelo i da ste mi dali reč bez ovog cirkusa, bez ovih neprijatnosti ovde i svega što ste napravili, samo što nas niste uvažili, a mi ćemo se u ime građana koji su nam dali glasove da budemo ovde, boriti svim silama da ne možete da gazite ni nas, ni Srbiju, ni građane Srbije koji ne misle isto kao vi. Hvala.

Član 109, gospodine Radenoviću, a da čuju i ovi prekoputa, znate šta predviđa za onoga koji je uradio ovo što je malopre uradio Miroslav Aleksić? Bez odobrenja predsedavajućeg, zaleteo se ovde ka ovoj govornici i centralnom stolu. Predviđa da izreknete kaznu. Ne morate vi to da uradite, njima veća kazna od ovoga u šta su se sami pretvorili verujte da ne treba. A videla je Srbija ko su siledžije, divljaci, huligani i nasilnici najobičniji. Jel vas nije sramota? Jel vas nije sramota? Čoveka koji je za svako poštovanje, da se zalećete kao rulja najobičnija. Jel vas nije sramota da se tako ponašate? I šta, malo vam je bilo da kidišete na žene, da ženi razbijate glavu na ulici zato što nosi obeležja SNS, da razbijete glavu nekome zato što nosi ime Aleksandra Vučića, nego ste našli na Stojana Radenovića,

morate, gospodine predsedavajući, vi ovaj Poslovnik da sprovodite, primenjujete strogo prema njima. Ovakvi kakvi su, ponoviću, sami su sebi najveća muka i najveća nevolja. Ali da Srbija ne da da je gaze, Srbija je rekla sama. Zato je birala Aleksandra Vučića, slobodu, dostojanstvo i poštovanje, a vas najgore od najgorih poslala tamo gde vam je mesto. Ostaćete tamo, zadržaćete se neko vreme, bojim se, što se tiče vašeg političkog veka – doveka. Hvala, poslaniče Orliću.Ima reč po Poslovniku gospođa Tepić.

Ja vas sada najlepše molim, pošto sam imala priliku tokom ovih pregovora sa vama, da malo duže porazgovaram sa vama, da vas zamolim da ne nasedate na zastrašivanja, ni poslanika7/2 MZ/SČSNS, iako iz te grupe dolazite, ni zastrašivanja ovih policajaca ovde iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Niko ovde ne sme da se stara o redu, osim vas, lica koje predsedava ovom Skupštinom. To što je neko shvatio da je policija njegova partijska, da je policija naprednjačka, pa je koristi da pravi kordon ovde među poslanicima, kao da smo mi teroristi, moj kolega Miroslav Aleksić ne može da dođe do vas da pita ono što ima pravo da pita, kao i ja. Verovatno zato što sam žensko, pa su me pustili, uz sve muke. Znači, vi ste ovde glava ove Skupštine sada. Nijedan policajac ne sme da nam zabrani da se krećemo. Nijedan policajac ne sme ovde, poslat ne znam ni od koga, niko nema nadležnost to da radi, da nas spreči da vam priđemo i da vas pitamo šta imamo ili da sugerišemo ili da kažemo, naročito što nam ne dajete da govorimo.Nemam ništa protiv da suprotna strana vlasti ovde laže, obmanjuje, manipuliše, zloupotrebljava, to je njihovo lice, to je najbolje što imaju od SNS, ali vi nemate pravo da nam ne date mogućnost da odgovorimo na to. To je problem, profesore. Razumete? Ja sam vam sugerisala. Ako niste u stanju da vodite sednicu dalje kako treba, postoji neki prvi sledeći najstariji poslanik koji može da vas zameni. Ali nemojte sebe u tim godinama, koje ja izuzetno poštujem, sa biografijom i ekspertizom koju ceo svet poštuje, da dozvolite da vas ovakvi i da ne date ljudima da kažu šta imaju. Vama je to na nečast, a ne njima. Oni su takvi, pa su takvi, njima nema pomoći, znate. Ali nemojte vi da dozvolite. Jel vama normalno da policajci meni ne daju da vam priđem?

Da bi ovde nekakvog smisla imalo bilo šta što se dešava, primenite član 103, sve ovo što su zloupotrebili sada skinite njihovoj poslaničkog grupi, sve ovo što govorim ja sada slobodno skinite našoj. Ali da se oko jedne stvari razumemo, jedini koji se kao huligani i divljaci u ovoj sali ponašaju ste vi. Jedini koji su uništavali institucije, kidisali na Skupštinu grada Beograda, valjda da pokažu ljubav, ste ponovo vi. Jedini koji su napali policiju i u ovoj sali danas ste ponovo vi, sami sebi dali za pravo da vi određujete pravila, da dolazite ovde gde sedi predsedavajući, jer ste vi tako sebi odredili da vam se može. Jedini koji je pokazao nepoštovanje prema policiji ste ponovo vi. Miroslav Aleksić je malopre udario policajca, ne bilo ko drugi. I sve što ste uradili, vaša je bruka i sramota, a u skladu sa tim, od naroda ste dobili samo zasluženi prezir i zasluženo gađenje. Hvala vam, gospodine predsedavajući, i slobodno primenjujte sada jednake aršine.

Vi ljudi umesto što mašete tim Poslovnicima i što udarate Poslovnicima po klupama, pročitajte šta tamo piše. Tamo piše da ovlašćeni predlagač…(Narodni

sećate se toga. Toga se ne sećate. A Orlić je po Poslovniku, kakve to veze ima? Pobogu, ljudi, hajde pročitajte, nemojte da se brukate vi. Brukate se kao profesori univerziteta da niste u stanju da pročitate i razumete šta piše u Poslovniku. Pobogu, ljudi. Nemojte to da radite sebi. Dajte malo dostojanstva pokažite. To što ste se uključili u tu rulju, pa se sad ponašate kao rulja, nije vam na čast. Dakle, pročitajte šta piše u Poslovniku i onda vam neće biti čudno to što se svaki put javim za reč, jer na to imam pravo. – 11.30Slobodno pročitajte i vidite ovlašćeni predlagač kada ima pravo na reč. Nemojte vi da mi čitate, ko Boga vas molim. Nemojte vi da mi čitate, molim vas, pa ja ga pročitao odlično i znam ga za razliku od vas, odlično poznajem. Evo, pročitajte taj deo, pa ćete videti.Dakle, da znate odmah, isto ovo ćete da slušate ovako i kod potpredsednika, kod Zakona o Vladi i svega ostalog, gde god budem bio predlagač govoriću koliko budem smatrao da je potrebno, dovoljno puta koliko budem želeo itd.Prema tome, da se vratimo na ono što je istaknuto kao primedba koja ne stoji, prosto nisam možda obrazovan kao kolega Aleksić i nisam pročitao to tumačenje koje on čita, ali bih voleo da mi kaže na koga se on to poziva osim na neke novinske članke koje je čitao ovih dana i koji apsolutno ne stoje.Ovo je Vlada u tehničkom mandatu i ovoj Vladi je prestao mandat faktički. Ona odrađuje posao, apsolutno jeste, a evo vam i dokaz, jer je u ovoj istoj sali sedeo Mirko Cvetković. Pa, naravno da je primao platu… i pazi ti sad koje je to pitanje, a da oni primaju platu. Jel je on postavljao pitanje plate ili sedenja u Skupštini, genije? Je li genije? Hajde, kad si tako pametan kad si upao u polemiku hajde sada da polemišemo. Jel pitanje plate postavio pitanje, ili je postavio pitanje sedenje u parlamentu ili si se toga dosetio sad? A da li vi primate platu? A da li ste vi tražili platu? A jeste li vi tražili platu? A jeste li vi tražili platu? Ne radi Vlada, Vlada radi tehničke poslove, Vlada radi u tehničkom mandatu? A evo, vam još jedan dokaz, pošto vam i taj dokaz nije bio dovoljan, znači ni Mirko Cvetković, kao predsednik Vlade ovde u sali nije dovoljan dokaz. Hajdemo još jedan primer.Bojan Pajtić, kao predsednik Pokrajinske vlade 2016. godine, Bojan Pajtić, kao predsednik Pokrajinske vlade, dakle u tehničkom mandatu, celog juna meseca vodi Pokrajinsku vladu u tehničkom mandatu i šef je poslaničke grupe DS u ovoj sali i to takođe nije sukob interesa i to nije kršenje Ustava. A ko sedi zajedno sa Bojanom Pajtićem 2016. godine ove u parlamentu, kao poslanica Lige-socijaldemokrata Vojvodine i u u tom trenutku pokrajinska sekretarka za sport? Pa, Marinika Tepić. Ni to nije bilo kršenje Ustava, jel tako i to je bilo po Ustavu i sve je bilo po Ustavu kada ste vi bili u pitanju, a sada ste izmislili da ovo nije po Ustavu?Ja vas samo molim gospodine Aleksiću za sledeću stvar, ja vas molim da me uputite gde ste to čuli i gde ste to pročitali, da vidim to pravno tumačenje, to bi mi jako značilo da pročitam, jer tamo gde sam učio pravo ovako se tumači. Tamo gde ste vi učili možda se tumači tako kao što ste rekli, ali bih voleo da vidim gde je to, mada i vi ne znate gde je to po svemu sudeći, ali u svakom slučaju dajte mi to da vidimo konačno gde vam je to tumačenje i kako to da vam ono što u prošlosti moglo odjednom ne može, ista stvar kao sa nosiocem liste na izborima. Ne može Aleksandar Vučić da bude nosilac nijedne liste, ali je mogao Boris Tadić, ali je mogao Vojislav Koštunica, ali je moga Mlađan Dinkić, ali je mogao Slobodan Milošević, svi su mogli samo Aleksandar Vučić ne može. Pa, koja je to logika? Dokle više ta logika? Dokle više ta perverzija da se sve ono što sebi dozvoljavaju ne dozvoljava nikom drugom. Prestanite da vičete gospođo, dama ste, ponašajte se damski, ponašajte se damski, ja verujem da vi to možete samo se potrudite.Dakle, apsolutno je neprihvatljivo da stalno potenciraju dvostruke aršine. Ne postoji, apsolutno nikakva zakonska, ustavna ili bilo kakva druga nemogućnost da ovi ljudi danas sede ovde. Ako budu bili kandidati za Vladu podneće8/2 JJ/IRostavke i neće glasati sami za sebe i to smo imali i u prethodnom mandatu. A u prethodnom mandatu da vas podsetim isti ovi ljudi su vikali zašto Ana Brnabić sedi ovde i zašto govori, a onda posle je napadali zašto ne sedi ovde i zašto ne govori, u istom mandatu su to ljudi radili.Dakle, hajde više da uspostavimo šta je pravilo, pa da se tog pravila držimo. Pravila ste uspostavili vi, pravila su uspostavili vaši funkcioneri. Kada je važilo za

i Mlađan Dinkić je sedeo po Ustavu, i Marinika Tepić je sedela po Ustavu, i Bojan Pajtić je sedeo po Ustavu, niko od njih nije… Pa, pobogu ljudi, ako je nešto ustavno, to je ustavno. A nije ustavno? Nije bilo ni tada ustavno? A kako nije bilo?

Izmišljali ste da predsednik Republike ne može da bude istovremeno predsednik stranke, izmišljali. Pravili pritisak svaki dan, ne može i ne može i ne može. I, sada kada je podneo ostavku na mesto predsednika stranke, e sada ne može da bude ni nosilac liste. Koji mu to zakon onemogućava? U kom zakonu piše da predsednik Republike ne može da bude nosilac liste? U kom zakonu piše da bilo koji građanin Srbije ne može da bude nosilac liste? Pa, šta vas briga ko je nama nosilac liste?Vodite kampanju protiv tog čoveka 12 godina, ovde ga nazivate najgorim mogućim imenima da ne ponavljam, vređate mu porodicu, nazivate ga izdajnikom, lopovom, kriminalcem, ubicom, psihopatom, picoustim, pederom, nema šta niste izgovorili. Pa, šta vam smeta da se takav nađe na čelu liste? Pa, što onda tražite da se skida sa liste? Pa, valjda vam je u interesu da se takav nađe na listi? Ne, a nije? A zašto nije? Evo ovaj se javlja, inače gospodine Radenoviću ovaj što sada dovikuje, to je onaj koji je rekao ovima u Evropskom parlamentu, skinite nam Aleksandra Vučića sa lista, a mi vam onda obećavamo

vreme.)Vidite ovako, evo da vam razrešim i tu dilemu. Mi nemamo apsolutno nikakav problem da na čelo svih lista stane onaj ko vas organizuje. Na čelo svih vaših lista neka bude Dragan Đilas, a mi koga ćemo da stavimo na listu, to je naša stvar i to nam svakako ni tom vikom, ni tom bukom, nećete nam to onemogućiti. Ne postoji način da ćete to da nam onemogućite. Jeste, jako smo se uplašili vas, nedovoljno smo vas finansirali u Nišu proteklih godina, pa vas se jako plašimo. Nedovoljno smo vam plaćali iz budžeta grada Niša. Nedovoljno ste plaćeni i sada smo uplašeni šta ćete zato što ste nezadovoljni onim milionima koje ste dobijali iz gradskog budžeta grada Niša, šta ćete da nam uradite.U svakom slučaju, ne sme niko da ide na vas, pa vi ste kao stena, ko sme na vas. Evo, i ja kažem, poznati ste po tome. Poznati ste po tome, vi ste toliko popularni u Nišu da ne postoji osoba koja može da vam se suprotstavi. Vi ste niški Gandi, vi ste niški Mendela, vi ste niški Čerčil, vi ste u Nišu poznati kao takav čovek.Prema tome, mi ne smemo da vam se suprotstavimo. Nemamo mi nikog takvog kao što ste vi. Takav kao vi, to se jednom rađa u istoriji, to majka ne porađa više. Da li će da bude Vučić ili neće da bude Vučić, to ćemo da odlučimo mi, a ne vi. Možete da se8/3 JJ/IRzaklinjete strancima koliko god hoćete, nema od toga ništa, neće vam vaši stranci pisati zakone u Srbiji. Ili ako vam stranci napišu zakon, a vi ih izglasajte, ali bez nas, pa ako imate dovoljno da ih izglasate, vi izglasajte te zakone koje vam napišu Šider, Šeneh, Rot i ostali.Znači, da ste se zaklinjali strancima na to da ćete im biti verni i odraditi ono što ste zamislili samo da vam sklone Vučića, sram vas bilo. Sram vas bilo, da za sramotu znate ne biste se javljali, da išta znate o životu. Od sramote, vi ne znate ni šta ste izgovorili. Strancima ste se zaklinjali da ćete u vašoj zemlji da radite nešto samo ako vam oni nešto urade. Samo nam vi stranci pomozite da mi sklonimo ove, a onda ćemo mi da završimo posao. vas bilo. Sram vas bilo i preci vas se stide. U junačkom Nišu preci vas se stide.Prema tome, ne postoji nikakva zakonska… volim ja ove polemike i hvala vam što mi dopuštate, ja nemam problem da se dovikujem sa njima, odlično je ovo.Izvolite, profesore. To što vičete

a to što vi radite se zove nepristojnost, a sad sedite.Ono što je poenta, a to je nema nikakvih zakonskih prepreka, ni ustavnih prepreka da ovde sede ni Ana Brnabić, ni Miloš Vučević, ni bilo ko drugi, apsolutno nikakvih. Prema tome, to što izmišljaju sada kao novi presedan koji žele da prave, to je interesantno za njihov performans i to je trebalo da bude na početku sednice i otuda ta cela ujdurma koju su napravili.9/1 VS/MJ 11.30 – 11.40Dakle, trebalo je odmah na početku dok je gledanost najveća da nam veliki pravni stručnjak saopšti svoje tumačenje Ustava i zakona i kaže nam kako ovde ništa nije u skladu sa Ustavom i zakonom, a kad je njegov šef Mlađan Dinkić bio, e onda je sve bilo po Ustavu i zakon i kada je njihov Mirko Cvetković bio i onda je bilo i kada je Bojan Pajtić bio i onda je bilo i kada je Marinika Tepić bila i onda je bilo, samo sad nije. Sad odjednom, a isti Ustav, potpuno isti Ustav, ništa se nije menjalo, isti zakoni ništa se nije menjalo. Pa, kako to? U istoj situaciji traže različito ponašanje, u istoj situaciji traže različiti tumačenje. Prosto, to je neprihvatljivo jer to je arbitrarnost. Arbitrarno tumačenje je nedopustivo. Oni traže tumačenje akata u skladu sa onim što su njihovi politički interesi to se neće desiti. Hvala vam na izlaganju i potkrepljenim činjenicama malo to poeni, u stvari.

tri puta me je pomenuo uz apsolutnu laž Milenko Jovanov čemu je sklon, nije to ništa novo, zbog građana sam dužna da kažem da time što želi da slaže o meni neće u boljem svetlu prikazati one koji sede pored njega.Dakle, ja sam više puta birana za narodnu poslanicu i podnela sam ostavku odmah, nikad sela u ovu klupu, dok sam bila u mandatu pokrajinske sekretarke za sport i omladinu. Nikada sela u ovu klupu, za razliku od Ane Brnabić koja se ovde još breca na poslanike, preti, viče, itd.Ali, ono što, ja sada razumem znate, pažljivo sam ne samo slušala nego i posmatrala gospodina Jovanova. Ja potpuno razumem zašto je on toliko ljut, zašto je, pa već na granici frustracije, zato što su ga ostavili ovde i neće biti ministar. To sam shvatila sada i kao što bi našem Bori Novakoviću, kad želi da ga provocira, vrlo primitivno i drsko, pa kaže „Boro škljoc“, e pa sad ispada Milenko „cvrc“ što bi naš narod rekao. Nema ministarstva, ostavili te ovde sa Kenom, pa do juče je bio Hajne Kena ovde, pa godinama smo slušali i bio dobar poslanik Kena, ovde smo sedeli zajedno.

za pivo, za gde u Smederevskoj Palanci, gde je bio, e, gle sad Hajne Kena tamo, a Milenko spao na to društvo nikako da napreduje, a i Ana Brnabić. Tako da ja razume tu frustraciju samo želim da upozorim igranje ideologijama fatalnim, strašnim, jezivim, kao što su neonacizam, fašizam i pretnja građanskim ratom bez trunke odgovornosti izuzetno opasna stvar profesore ja vas molim kada neko sa bilo koje strane nadalje ne utemeljeno to govori, a naročito oni koji su tome najbliskiji da prekinete tu diskusiju, imate na to pravo. Igrati se neonacizmom i naročito u jednoj zemlji koja je tradicionalno antifašistička i slobodarska,

Hvala, uvaženi predsedavajući.Pomenut sam naravno da sam bio dobar poslanik, ali da li je neko dobar ili loš poslanik o tome odlučuju građani na izborima. Ja sam uvek na svom biračkom mestu bez obzira da li sam bio ovde ili tamo

Tako da građani ocenjuju o svima nama.Ja sam uvek iz kuće izlazio sa jednom mišlju kada sam dolazio ovde kako će me gledati moja deca sutra, da ne obrukam moje pretke o kojima sam govorio više puta i nikada me niko neće naterati da uradim nešto što je protiv Srbije.9/2 VS/MJGospođa koja je govorila pre mene je potpisala rezoluciju koju ja sada držim, a to je da se Srbi i srpski narod osude za genocid. Moji preci su ginuli za ovu državu, a ona želi celokupan srpski narod da proglasi genocidnim narodom, tako da mi ne možemo zaista nikada da stanemo u istu rečenicu.Ja sam zaista juče rekao, meni je zaista žao ovog Dragana Đilasa, zar je moguće da čovek sa tolikim svojim parama i toliko para koje dobija od Aljbina Kurtija, od Mihela Rota, od Šidera, od svih mrzitelja Srbije, pa zar nije mogao da plati neke bolje da ga prezentuju nego ovakve. Hvala.

političkog i pravnog sistema u našoj zemlji od osobe koja pledira da svima drži predavanje ovde, držala je predavanje gospodinu Radenoviću, ovde sada drži predavanje meni. Dakle, ona je istini za volju, poslala poruku meni, nekoliko dana pred formiranje pokrajinske Vlade, da treba da se dogovorimo oko primopredaje, itd. Ja sam to preneo Igoru Miroviću.Prema tome, do poslednjeg dana, ne zato što je ona to grčevito držala, itd. nego zato što to tako mora, je bila pokrajinski sekretar za sport, jer ne možete vi da odete, jer nema ko da vas zameni, kao što je Pajtić bio predsednik Pokrajinske Vlade. Tehnički mandat to podrazumeva, to je tehnički mandat, dakle, da sedite tu, da stvari funkcionišu dok ne dođe drugi predstavnik i došao je tada Vladimir Batez i tu je bila primopredaja. Tako da jeste bila istovremeno pokrajinski sekretar u tehničkom mandatu i poslanik.Poznato je da sam ja lažov koji je izmislio kokoške u Moroviću koje gaje marihuanu, poznato je da sam ja lažov koji je izmislio da je beba oslobodila Kikindu od godinu dana, poznato je da sam ja tražio referendum za vakcinaciju i to su sve poznate stvari da sam ja radio, a ne Marinika Tepić, tako da nije problem građanima da razlikuju ko je ko, ko laže, a ko ne.Ono što je bilo lično, da ste mene pitali i da ste sa mnom razgovarali, saznali biste šta je moja ideja, jer znate, dođe čovek nekada u neke godine, da ste me pitali pre deset godina, ili pre pet ili šest godina, verovatno,

nastavim, da ste me pitali, dobili biste odgovor, jer postoje neke stvari u životu koje su prioritet u odnosu na funkcije, na napredovanje, karijere i sve ostalo.Sa druge strane, ja još uvek imam 44 nepune godine, tako da polako, ima vremena ne žurim nigde. Kažem, u ovom trenutku, ako vas baš interesuju i ti detalji, javne smo ličnosti mogu i to da kažem, odnosi se na neku situaciju u mojoj porodici, meni apsolutno odgovora da budem u parlamentu, šef grupe ili ne, to je posebna stvar, a sa druge strane i da mi je neko ponudio posao od 24/7, van Kikinde, teško da bih mogao da ga prihvatim. Ako vas to već zanima i ako se time bavite i ako to analizirate, a ako hoćete još detalja, sa još više informacija, mogu i to da vam dam, ne verujem da vas interesuje, ali sam javna ličnost i mogu da vam kažem. i mogu da vam kažem. Evo pošto vičete da hoćete, dakle da se u ovom trenutku moja majka nalazi u bolnici, dakle i zato mi je bitno da mogu da budem na poslu koji podrazumeva i da budem kod kuće, i da budem u Beogradu da pomognem svojoj stranci koliko mogu. Ako vas zanima zašto Milenko nije tamo ili vamo, imate odgovor da Milenko ne bi ni prihvatio da bude tamo ili ovamo, nego bi prihvatio da bude ono gde može da bude, vodeći računa pre svega o onome što je najveći interes, a ja nekako računam da je najvažnije ono što je ono oko tebe, a to je to je porodica. Eto, ja se nadam da ste zadovoljni mojim odgovorom.10/1

Dakle, da, i ja sam u ostavci. Isto kao što ste vi bili, upravo kao što je Milenko sada objasnio, samo što je ponovo istina u vašem slučaju jedna istina za vas, a druga istina za sve ostale, pošto valjda svi mi treba da prihvatimo da ste vi građani prvog reda i da se vama sve može, a da smo mi svi ostali puki narod i da se nama baš ništa ne može i da Ustav može da važi za vas, a da ne sme da važi za nas.Vi nas.Vi kažete da ja pretim? Pomerila se sa ovog mesta nisam. Nikom nisam pretila. Možete da uzmete stenogram. Građani su to mogli da čuju.Vi, koji ste fizički nasrnuli na predsedavajućeg, koji ima 76 godina, koji je naš najcitiraniji naučnik,

rekli mu da ide kući. Gestikulirali ste mu da je lud. Vi kažete da ja pretim? Eto tako izgleda u vašem univerzumu i vašoj realnosti.I, konačno, ja se takođe sećam da je Kena bio tamo u onim klupama. Jedino što nikako ne mogu da se setim jeste kojoj stranci je tada, zaboga, Marinika pripadala, zato što je od tada sedam promenila.Hvala. Zahvaljujem poslanici.Prekidam ovaj sistem repliciranja.Dajem reč dr Milošu Jovanoviću. Zahvaljujem, gospodine predsedavajući.Dozvolite mi samo zarad ljudi koji nas gledaju da kažem da su nekoliko brutalnih laži izgovorene danas i juče.Naime, niko danas nije udario ni jednog pripadnika MUP-a, niko iz opozicije nije udario nijednog pripadnika MUP-a, a na stranu pitanje zašto mi vodimo ove sednice sa kordonom ljudi iz MUP-a. To je odgovornost ove vladajuće većine i ne ide vam na čast.Niko čast.Niko nije udario pripadnika MUP-a, kao što, gospodine predsedavajući, možete da potvrdite da niko nije fizički nasrnuo na vas. Kao što niko juče dok smo davali poštu srpskim žrtvama na Kosovu i Metohiji u martovskom pogromu 2004. godine nije divljao i kao što niko juče nije rekao ni jednu jedinu ružnu reč o Srbima sa Kosova i Metohije ili Srbima bilo gde. Niko ništa slično nije rekao.Nažalost, laž, brutalna laž, brutalna manipulacija. To su, ponavljam, nažalost, očigledno legitimna sredstva političke borbe i političke komunikacije SNS. Njima na čast, njima na obraz, to je njihova stvar.Ako dozvoljavate, gospodine predsedavajući, uz zaista dužno poštovanje i prema vašim godinama i prema vašoj stručnosti i profesionalnoj karijeri, vi ste ipak odgovorni za tok ove sednice i za neke ne preterano mile događaje koji su se ovde desili.Mislim da smo mogli da ih izbegnemo samo da ste dali. Ovo je sad moja sugestija i primite je kako god želite, ali najdobronamernija i najiskrenija. Samo da ste dali tu povredu Poslovnika na vreme mislim da bismo izbegli minute i minute nemilih scena koje se nikom ne sviđaju, ni njima, ni nama, ni gledaocima i građanima Srbije.Mislim da se ova da se ova sednica može malo bolje voditi, ali, kažem, primite ovu sugestiju više kao sugestiju nego kao kritiku.Da se vratimo na temu.10/2 GD/MPPoštovani građani Srbije, Srpska koalicija NADA, koju čine Pokret obnove Kraljevine Srbije i Nova demokratska stranka Srbije, naravno, neće podržati predloženu kandidatkinju za funkciju predsednika, predsednika, odnosno predsednice Narodne skupštine Republike Srbije, jer mislimo da nedostojna vlast ne može nikako imati dostojnog kandidata, a dostojni kandidat za funkciju koju vi trenutno obavljate kao predsedavajući, Ana Brnabić je to ponajmanje.I nije ovde samo reč o tome da taj isti kandidat, odnosno kandidatkinja ne tako davno vređala poslanike Narodne skupštine Republike Srbije prilično grubo, u skoro psovačkom maniru, nije reč ni o tome da je deo vlasti koja… Ja ne znam za primer da jedna vlast traje 12 godina i da sa takvim kukavičlukom beži od odgovornosti, 12 godina, a za sve svoje poraze i neuspehe i dalje krivite ono što se dešavalo, ljudi koji su imali vlast pre 15, pre 20 godina ili krivite događaje od pre bezmalo četvrt veka. Ljudi, 12 godina vladate. Sramota je da se vadite na stvari i da se pozivate na događaje od pre 15 ili 20 godina. Sramota, nedostojno je.Ali, nije prvenstveno reč ni o tome zašto nećemo podržati tog kandidata. Prvenstveno, zato što je za vakta Ane Brnabić kao predsednice Vlade Republike Srbije ova zemlja pretvorena u partijsku prćiju SNS sa otetim sa otetim institucijama, sa otetim medijima i, da, sa marifetlucima, manipulacijama i krađama na izborima.Ajde kratko o svemu po malo. Mi smo jedina zemlja gde može da se desi da nakon jedne ozbiljne saobraćajne nesreće, pričam o naplatnoj rampi u Doljevcu, koja je imala smrtni, fatalni ishod, jedina zemlja gde sud ne može da dođe do dva minuta snimka, koji može da pokaže šta se zaista događalo, kojim može da se utvrdi istina.Pazite, nije taj snimak nešto što nedostaje. Taj snimak je video šef države, ali do suda taj snimak ne može da dođe. Ljudi, pa to ne postoji nigde. Kod Gadafija se to nije dešavalo. Omar Bongo u Gabonu tako nešto nije radio. Samo kod nas može da se desi da ono što nije dostupno sudu, dakle, institucijama i pravosuđu naše države, je dostupno šefu države zato što šef države nije šef države, već je šef države šef partijske države, u šta ste pretvorili Srbiju.Mi smo zemlja gde može da se desi takođe izazovete saobraćajnu nesreću da ste pod dejstvom alkohola, da ste pod dejstvom kokaina, sve nađeno, ali koga briga za zakon, o bezbednosti u saobraćaju, jer ako se zovete Nikola Petrović i ako ste onaj Nikola Petrović koji je kum šefa partijske države, onda sve može da prođe nekažnjeno. Koga se tiču zakoni, koga se tiče Ustav?Oteti Ustav?Oteti mediji, gospodo. Hajde sada da vas pitam nešto, pošto ćete mi odgovarati, naravno. Evo, već se spremaju, pišu, sve imate pripremljeno. Vrtite malo, doduše, tu ploču u krug. Već godinu i po dana isto pričate, pa će biti – Koštunica oslobodio Kurtija, to smo čuli i apsolvirali, pušteni šiptari, dvojno državljanstvo. Sve to ćemo da diskutujemo, mada vam nije smetalo. Tog istog Koštunicu posle preklinjete za podršku u drugom krugu Tomislavu Nikoliću. Nije vam tada Koštunica smetao za izbore u Beogradu i da pravite vlast u Beogradu 2008. godine, ali to vama na čast i govori o vašem nemoralu.Da se vratimo na ovo naše. ovo naše. Kada smo kod medija već, objasnite kako je moguće da jednu parlamentarnu liste, Srpsku koaliciju NADA, dve godine ne pozivate u medije koje kontrolišete, četiri elektronska medija sa nacionalnom frekvencijom

Biću iskren, bilo je nekih 19 minuta na B 92. To je ona emisija „Fokus“ u julu 2022. godine.Nismo čak dobili poziv, draga gospodo, ni u ovoj predizbornoj kampanji u izborima decembarskim prošle godine. Jedan jedini poziv.10/3 GD/MPLjudi, vi stalno pričate kako se ne plašite nikoga, kako se ne bojite. Čudna mi je malo ta retorika. Malo podseća na osnovnu školu i na predpubertetski period, ali ako se zaista ničeg ne plašite, a što uskraćujete medije opoziciji? Da li se plašite argumenata? Da li se plašite rasprave arugumentovane? Šta je problem, pogotovo ako ste toliko samouvereni u ispravnost svoje politike i vaših neviđenih rezultata? Toliko ste ubeđeni u ispravnost te politike, da zabranjujete medije ljudima

Jedan od razloga je i ta vaša krađa i marifetluci na izborima. Možete stalno da negirate nešto što je očigledno, ali nešto što je očigledno je očigledno. Mala Krsna, uhvaćeni ste na delu. Nemojte mi reći samo da su ti ljudi došli zbog znamenitosti zgrade opštine Voždovac u Beogradu ili policijske stanice Voždovac u Beogradu. Nema ničeg zanimljivog u tim zgradama. Nije to Ermitraž. Došli su da promene prebivalište. To je klasična zloupotreba prava na prebivalište.Drugo, još nešto da vas pitam. ste vi svesni da je „Arena“ otkrivena. Ja ne pamtim da se ikada došlo do izbora za koje je potrebna logistička podrška najveće hale u Beogradu. Zašto? Zato što ste toliko ljudi doveli koji uopšte ne znaju niti gde treba da glasaju, niti gde treba da idu, da ste onda napravili dispečerski centar, pa iz razvozite po odgovarajućim biračkim mestima. Još ste onda lagali da se tamo snima film i da su tamo statisti. Da li je bio i Đenka da snima taj film, da onu staru kameru vrti iz „Maratonaca“? Ljudi, sram vas bilo.Uostalom, ima jedan čovek koji je potpuno eksplicitno ogolio stvar koju vi radite, a to je vaš saveznik Milan Stamatović, predsednik stranke „Zdrava Srbija“. Milan Stamatović je pa jedno dva meseca pred izbore rekao, objašnjavajući zašto je prešao na vašu stranu, rekao da neće da rizikuje da vi prebacite ljude koji ne žive na Čajetini u Čajetinu, pa da on izgubi vlast u Čajetini zbog ljudi koji tamo i ne žive. U kameru je čovek svedočio i krajnje eksplicitno to rekao. Pa, ljudi, Srbija to zna. To što se vi pravite da to niko ne zna, to je vaš problem.Da vam kažem još nešto, i pored svega toga ste izgubili vlast u Beogradu. To je jedina politička činjenica beogradskih izbora. Imali ste većinu, nakon izbora, uz sve vaše marifetluke i nedostojno ponašanje ste tu većinu izgubili.Ali, nije ni to glavni razlog. Sa vama uvek ima još i sa vama uvek ima gore. To je vaše, kako da kažem a da ostanem pristojan, vaše fasadno, kič, vaš lažni patriotizam. Ljudi, godina ste na vlasti, ni jedan temelj nacionalne politike niste postavili. Džepove ste vaše napunili, ni jedan temelj niste postavili.Zakon o ćirilici ste doneli. Ima li efekta? Nikakvog. Nije unapređen ni za promil položaj ćiriličkog pisma u ovoj zemlji. Udžbenike, da li ste vratili udžbenike Zavodu za udžbenike? Vaš i i šef partijske države Aleksandar Vučić je rekao - barem ćemo neke predmete da vratimo Zavodu. Pa je rekao, podsetite me ovde, istoriju, književnost, srpski jezik i još po nešto. Da li ste vratili to? Niste. Ni za to niste imali snage.Evo ga gospodin Vučević. Ja ću prvi glasati za vraćanje vojnog roka. Ljudi, dvanaest godina ste imali da ga vratite. Vraćajte ga više. Napravite barem „T“ od temelja nacionalne politike. i to nije najgore. Najgore je nešto drugo, a to je vaša, i biram reči kao pristojan čovek, vaša veleizdajnička kosovska politika, protivustavna i antidržavna.Pošto smo krenuli sa vašim neistinama i lažima, hajde da nastavimo u istom smislu.Evo ga francusko-nemački sporazum. Šta kaže francusko-nemački sporazum? Strane će razvijati normalne, dobrosusedske odnose jedni sa drugima na osnovu jednakih prava, obe strane će međusobno priznati dokumente i nacionalne simbole uključujući i pasoše. Srbija se neće protiviti članstvu Kosova u bilo kojoj međunarodnoj organizaciji. Strane će se voditi ciljevima i principima. Molim građane koji nas gledaju da to dobro čuju. Strane, Kosovo i Srbija, kako piše u Ohridskom sporazumu, će se voditi ciljevima i principima utvrđenim u Povelji UN, posebno onih o jednakosti suvereniteta svih država, poštovanju njihove nezavisnosti, autonomiji i teritorijalnom integritetu.11/2 BN/CGE, sad, šta su vaše laži? Hajde malo da razvijemo to, da razradimo. Vaš ovlašćeni predlagač je juče govorio da se ovo niti prihvatilo, niti se primenjuje, rekavši da nije potpisano. Jednu stvar je samo zaboravio da kaže građanima. Da, nije potpisano i nikad niko nije tvrdio da je potpisano, ali međunarodno pravo apsolutno prihvata obaveze koje su i usmeno date. Dakle, usmen pristanak je izvor pravnih obaveza u međunarodnom pravu.Kažete – ovo se ne primenjuje. Pa, gospodine Jovanov, niste slušali šefa partijske države vašeg doskorašnjeg stranačkog šefa Aleksandra Vučića u emisiji sa Zoranom Stojanovićem „Takovska 10“. U toj emisiji „Takovska 10“ je Aleksandar Vučić rekao da je Srbija počela da ispunjava francusko-nemački sporazum.Sad, ovako, član 1, nisam vam ga pročitao do kraja, kaže član 1. francusko-nemačkog, vašeg prihvaćenog sporazuma – obe strane će međusobno priznati dokumente, nacionalne simbole, uključujući i pasoše, diplome i, znate šta, registarske tablice, gospodo, registarske tablice RKS, republika Kosovo, koje ste prihvatili. To je primena primena francusko-nemačkog sporazuma i to je početak te primene.Ali, ima još gora stvar. Evo ga i Ohridski sporazum, implementacioni sporazum ili aneks francusko-nemačkog sporazuma. Evo vam prihvaćene linije. Da li je on prihvaćen ili nije, Ohridski sporazum? Ja verujem da jeste, jer se, gospodine predsedavajući i dragi građani Srbije, ovaj sporazum nalazi na sajtu Vlade Republike Srbije. Sporazum kaže šta? Slušajte ovo, dragi građani, poštovani građani, da će Kosovo i Srbija, ponavljam, Kosovo i Srbija se u potpunosti obavezuju da će poštovati sve članove francusko-nemačkog sporazuma i da će ih primeniti svrsishodno i u dobroj veri. A onda se dodaje da se Kosovo i Srbija slažu da će svi članovi francusko-nemačkog sporazuma biti primenjivani nezavisno jedan od drugog i da strane neće blokirati njihovu primenu.Ljudi, ja razumem da vi lažete, ali sada preterujete u lažima. Vi ste prihvatili sporazum kojim se implicitno priznaje secesija naše južne pokrajine i vi ste patriote? I šta je rezultat svega pošto ste vi voleli da pričate o rezultatima, sećate se Aleksandra Vučića, šefa partijske države, pogledajte semafor? Pa, sećate se nekih vaših kolega – dobili smo pet Rakiću, kad biste imali malo časti, uz dužno poštovanje, priznali biste da su Srbi na Kosovu i Metohiji za ovih 12 godina izgubili skoro sve. Imaju mnogo manje nego što su imali pre dolaska SNS na vlast. Ukinuli ste pravosuđe na severu Kosova i Metohije Briselskim sporazumom. Civilnu zaštitu ste ukinuli, uterali Srbe u šiptarske secesionističke opštine, naše ukinuli. Dali elektroenergetski sistem, dali telekomunikacije, predali tablice, tablice za koje je Aleksandar Vučić…Gospodine predsedavajući, vi ste juče rekli da pričamo činjenično. Sve što sam rekao su bile činjenice. U ovoj klupi ovde kao predsednik države, a zapravo partijske države, Aleksandar Vučić pre, koliko ima, sedam, osam, godinu dana je rekao – ne dam tablice Kosovska Mitrovica zato što znam koliki je njihov značaj

je otišao i dinar i da ne nabrajam dalje.Ljudi, ono što će se desiti ako SNS ostane na vlasti to je da u nacionalnom smislu kamen na kamenu od ove države ostati neće. Zato mora vlast da se menja što je pre moguće.Da završim, imam taman toliko vremena, sa nečim što je pomenuto juče sa vaše strane, a to je Krivični zakonik, Glava 28, krivična dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Republike Srbije, neka i kolege iz MUP-a gledaju, i vi ćete biti zaduženi da to sprovodite, takođe. Neko je pomenuo član 305, ali ima i član 307 - ko silom ili na drugi protivustavan način pokuša da otcepi neki deo teritorije ili da deo te teritorije pripoji drugoj državi, biće kažnjen. Male su kazne, odmah da vam kažem, od tri do 15 godina. Da vam odmah kažem i to, kad dođemo na vlast, tih 15 ćemo pretvoriti u 30. Ustav dozvoljava retroaktivnost ako je u opštem interesu.Opšti je interes da vi budete kažnjeni za vaša nedela. Snosite političku odgovornost svakako, istorijsku odgovornost takođe, ali ne zaboravite, ovo što radite podleže i krivično-pravnoj odgovornosti i od nje, kunem vam se, pobeći nećete. Živela Srbija, a vama što pre da vidimo leđa. Hvala